Ne? Nič postopkovnega. Poslanec Zoran Mojškerc, beseda je vaša, da zastavite vprašanje ministru za notranje zadeve Boštjanu Poklukarju. Izvolite. Hvala, podpredsednica, za besedo. Spoštovani gospod minister, v medijih je zadnje čase moč zaslediti kar nekaj člankov v povezavi s tihotapljenjem migrantov oziroma organiziranjem nezakonitih prevozov preko meje. Ena izmed takih glavnih točk, kjer se ta kriminalna dejavnost odvija, je tudi naša občina, občina Logatec, kjer je izpostava azilnega centra. Sicer je res, da tudi sam opažam vedno več policistov v naši občini, tudi v civilnih avtomobilih, vendar ti dogodki zadnje čase, vsaj po mnenju domačinov, ki živijo v okolici migrantskega centra, uhajajo izpod nadzora. V enem izmed medijskih poročanj je bilo zaslediti, da je Policijska uprava Ljubljana v letošnjem letu obravnavala 36 primerov tihotapljenja. Vsaj po mojem mnenju, če vzamemo, da se tihotapljenje dogaja zgolj s kombiniranimi vozili, ki premorejo recimo 10 potnikov, pridemo do številke 360. Pa se migranti dostikrat vkrcajo v osebne avtomobile, kar pomeni, da je ta številka obravnavanih primerov precej nižja. Zanima me: Kaj boste kot notranji minister naredili, da se bodo domačini, ki živijo ob teh tihotapskih poteh, lahko počutili varno? Ker tako tihotapci kot tudi migranti vkrcavanje dostikrat izvajajo kar na njihovih dvoriščih.

Hvala lepa, spoštovana gospa podpredsednica, za besedo. Spoštovani poslanke in poslanci! Spoštovani gospod poslanec, hvala tudi za vaše vprašanje. Tihotapljenje migrantov preko ozemlja Republike Slovenije je eno od najbolj aktualnih vprašanj na področju varnosti in nenazadnje se tudi slovenska policija s tihotapljenjem migrantov preko meja Republike Slovenije in seveda preko ozemlja Republike Slovenije naprej v ciljne države vsak dan aktivno ukvarja. Tihotapljenje tujcev preko državnih meja ni samo problem Slovenije kot tranzitne države na zahodnobalkanski poti naprej v ciljne države, ampak je pravzaprav vprašanje za celotno Evropsko unijo. Tujce tihotapijo tihotapci po zahodnobalkanski poti izredno aktivno. Nenazadnje je tudi število nezakonitih prehodov meja, ki jih ti tujci opravijo, pravzaprav posledica dobro vodenih posameznikov in kriminalnih združb, ki organizirajo tihotapljenje preko državnih meja. Organizira se tako na zahodnobalkanski poti kot seveda tudi iz severne Afrike v Sredozemlje in v Italijo, organizira se iz afriških držav na Kanarske otoke otoke pa potem v samo Španijo. Tako da gre za izredno utečen sistem tihotapljenja tujcev, ki ga ne samo slovenska policija, predvsem vse evropske policije v sodelovanju naslavljajo. Mi smo bili lani v začetku decembra povabljeni v Bruselj, številne države, kjer smo se udeležili globalne konference proti tihotapljenju migrantov. Tudi Evropska komisija kot organizator dogodka je pravzaprav želela naslavljati ta problem tihotapljenja tujcev preko državnih meja kot bolj ambiciozen in pa seveda tudi, kar se tiče kaznovalne politike, še toliko bolj rigorozen. o čemer vi govorite, gre za tihotapljenje tujcev, ki ga policija preprečuje. Letos je slovenska policija prijela že več kot 200 tihotapcev tujcev, ki jih vozijo preko državne meje, iz Hrvaške v Slovenijo, delno tudi iz Madžarske v Slovenijo, in slovenska policija je vseeno pri tem delu izredno učinkovita. Res je in seveda drži, da se

Dogaja se nam nenazadnje to, da so zapori polni tujcev, ki tihotapijo migrante preko ozemlja Republike Slovenije naprej v ciljne države.

policij držav na zahodnobalkanski poti in nenazadnje tudi z Europolom. Europol je letos v začetku leta na Hrvaškem odprl taktično-operativno skupino Zebra, kjer sodelujejo policisti iz številnih držav, tako Hrvaške kot tudi Slovenije, Nemčije. Na zadnjem srečanju ministrov za notranje zadeve Italije, Hrvaške in Slovenije sva s hrvaškim ministrom povabila tudi Italijansko republiko, italijansko policijo, da sodelujejo v tej operativni skupini. Kajti tukaj gre predvsem za hitro in učinkovito izmenjavo podatkov policij in seveda za taktične postopke prijemanja ne samo izvajalcev teh tihotapskih storitev, predvsem gre tukaj za kriminalne združbe, v katerih se vrti ogromno ogromno denarja. Vseeno

slovenske policije. In jaz pravzaprav tudi čestitam kriminalistkam in kriminalistom slovenske policije, da te tihotapce procesirajo in jih seveda tudi prijemajo. Vendar je vseeno treba povedati, da gre tukaj večinoma za storitve, ki se opravljajo bolj kot izvedba, da pa moramo nasloviti in seveda razbiti še vodje kriminalnih združb in glave kriminalnih združb.

niste mi na nobeno odgovorili. Jaz sem vas vprašal, kaj boste kot notranji minister naredili, da se bodo domačini v okolici azilnega centra v Logatcu počutili varno, in kakšna bo v prihodnje politika Ministrstva za notranje zadeve do takih do takih okolic. Strinjam se, da imamo na ravni Evropske unije probleme z migrantsko politiko, ampak nekako se ne morem znebiti občutka, da v bistvu policija s to svojo dejavnostjo tem tihotapcem še pomaga. Na meji jih tihotapci pošljejo čez, oni pridejo čez mejo, zakličejo azil, jih pripeljete na drug konec države, od koder imajo samo še 60 kilometrov do naslednje meje. Ne vem, se mi zdi, kot da bi bila to nekakšna pomoč migrantom.

kjer se ta vkrcavanja dogajajo. Obstajajo tudi posnetki. Sam dnevno dobivam vprašanja in da so zadeve v okolici tega azilnega centra v Logatcu nevzdržne. Če jih 100 pripeljete, jih 100 naslednji dan gre. To so izredno velike številke in ljudje so upravičeno zaskrbljeni, kaj se dogaja. Hvala bogu zaenkrat še nismo imeli nobenega incidenta. Upam, da tako ostane tudi v prihodnje. z vsem dolžnim spoštovanjem mislim, da je strah domačinov tu na mestu. Tako da bi res prosil, da mi odgovorite na vprašanje, ki sem vam ga konkretno zastavil. Hvala.

torej, tudi na področju Logatca, tudi na področju centralnega dela Slovenije je policija pri tem delu učinkovita. In nenazadnje, tudi na področju Policijske postaje Logatec sem sam seznanjen, da je povečano število policistov, to ste nenazadnje tudi sami prej ocenili, da je varnostna situacija zaenkrat dobra. Je pa res, da, v Logatcu in tudi na Viču je azilna kapaciteta, kjer se zadržujejo tujci, ki so izrazili namero za mednarodno zaščito, oziroma tudi prosilci za mednarodno zaščito. In seveda, za ljudi, ki pravzaprav želijo iti naprej v ciljne države, je Slovenija še vedno ostala tranzitna država, torej ti ljudje bežijo naprej, seveda tudi s pomočjo tihotapskih kanalov. Zato je policija tudi na področju občine Logatec izredno uspešna pri prijemanju tihotapcev, tudi potem tako na avtocesti kot po regionalnih cestah proti republiki Italiji zelo zelo uspešna. In še enkrat, kaj bomo naredili za to, da bo tihotapcev bo manj? Sodelovali bomo še toliko bolj z različnimi evropskimi policijami, tudi s policijami držav Zahodnega Balkana. Če bi imel jaz kot minister za notranje zadeve čarobno paličico in z njo pomaham, da migracij ne bo več, bi bil to hitro rešljiv problem. Pa vendar so migracije eno od strateških vprašanj za Evropsko unijo, nenazadnje tudi pakt o migracijah in azilu, ki se je sprejel v

Na tihotapskih koridorjih je policija izredno uspešna, tudi v Logatcu, tudi v Ljubljani, in seveda bomo s tem nadaljevali še naprej. Je pa res, da so informacije, ki jih posredujete občani, posredujete ljudje na tem območju, za policijo neprecenljive vrednosti. In verjamem, v kolikor razpolagate ali v kolikor občani razpolagajo razpolagajo s temi informacijami, da jih posredujejo policiji. Kajti samo tako je lahko policija še bolj uspešna. Jaz vseeno glede na število prijetih tihotapcev ocenjujem, da je policija v letošnjem letu v boju proti tihotapljenju tujcev izredno uspešna. Poslanec Anton Šturbej, imate besedo, da zastavite vprašanje ministrici za infrastrukturo mag. Alenki Bratušek. Izvolite. hvala za besedo. Spoštovana ministrica, ministra, poslanke in poslanci! Občina Šmarje pri Jelšah je pristopila k izdelavi celostne prometne strategije, ki se financira iz Ministrstva za Ministrstva za infrastrukturo in Kohezijskega sklada Evropske unije. V občinah, ki so pristopile ali še bodo pristopile k izdelavi celostne prometne strategije, ki predstavlja nov način načrtovanja prometa na občinski ravni in širše, ni poudarek na infrastrukturnih objektih, ampak na strateškem načrtovanju, razvoju prometa v smeri trajnosti in povečane kakovosti bivanja.

v tej smeri vstopajo na avtocesto v Dramljah, bi bilo mogoče smiselno že prej usmeriti na avtocesto. Bili so pa predlogi, kolikor so mi domačini povedali za nazaj, iz nekih zgodovinskih razprav, načrtovali so tudi tunel skozi Boč, kjer bi potem po obstoječih ali rekonstruiranih prometnicah lahko hitreje prišli v Slovensko Bistrico ali pa v Slovenske Konjice, kar bi skrajšalo pot do avtocestnega križa za približno 10 do 15 kilometrov. Torej preusmeriti promet iz Rogatca, Rogaške Slatine in dela Obsotelja, Kozjanskega bistveno prej na avtocestni križ, saj bi se s tem izognili vožnji v kolonah vse do Celja

nekako pokazalo, da je tunel ta priložnost, da se uredi, izgradi, bi potem to pomenilo neslutene možnosti za razvoj

na 12, 13 ali pa še manj kilometrov, torej to pomeni, da bi verjetno bil to en tak smiseln ukrep oziroma možnost in priložnost za zmanjšanje tega zamaška.

infrastrukturi, isti cesti. Vi ste v vprašanju zapisali šentjurska obvoznica in verjetno ste z vsem tem, kar ste zdaj povedali, mislili tudi na na to. Tukaj lahko povem, ne samo, da, bom rekla, razmišljamo ali pa razmišljajo, dejansko se določene stvari na tem področju tudi že izvajajo. Gre za približno 8 kilometrov ceste oziroma 8 kilometrov dolgo povezavo od kraka avtoceste, priključek Dramlje z glavno cesto Celje–Rogaška Slatina in v in v nadaljevanju s širšim območjem Kozjanskega. Projekt se izvaja v dveh sklopih, del celostnega prostorskega urejanja območja ceste pa je tudi zadrževalnik visokih voda vodotoka Voglajne in njenih pritokov v konicah visokovodnega vala, ki poplavno ogroža Šentjur. Podpisan je že protokol s ciljem razmejitve in opredelitve potrebnih aktivnosti med Direkcijo za vode, Direkcijo za infrastrukturo in Občino Šentjur pri pripravi projektne in investicijske dokumentacije, upravnih postopkov, parcelacije in odkupov zemljišč ter izgradnje navezovalne ceste Dramlje–Šentjur in tudi zadrževalnika visokih vod Voglajne. Na podlagi sklenjene pogodbe z izbranim projektantom je projektiranje usmerjeno v 6,1 kilometra dolgo etapo, se pravi od 8 kilometrov, in sicer od avtocestnega priključka Dramlje do križišča z glavno cesto G2-107. Projektna dokumentacija pa je že v postopku recenzije, za katero pričakujemo, da bo zaključena letos. V skladu z dogovorom med Direkcijo za vode in Občino Šentjur vodi občina izdelavo projektne dokumentacije za suhi zadrževalnik visokih voda Voglajne. Tehnično načrtovanje zadrževalnika je nujno pogojeno z načrtovanjem nove navezovalne ceste, saj je nasipna brežina ceste del zadrževalnika. tukaj združujemo v bistvu dva pomembna in nujna ukrepa. Skladno z dogovorom med občino in našim DRSI bo slednja izvedla naročilo priprave projektne dokumentacije za drugi odsek navezovalne ceste, to je Dramlje–Šentjur od načrtovanega krožišča na G2-107 do predvidenega krožnega križišča s priključkom na regionalno cesto. 18. marca letos je bila tudi že podpisana pogodba za izdelavo presoje vplivov na okolje med DRSI in izbranim izvajalcem. Pogodbeni rok za izvedbo te presoje je dve leti. Poleg tega se je izvedla tudi parcelacija pred gradnjo in elaborat je bil decembra 2023 oddan na Gurs. Gradbeno dovoljenje se bo pridobivalo po integralnem postopku, v katerem mora biti presoja vplivov na okolje usklajena z dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja in odkupljenimi zemljišči. Če bo vse teklo po planu in se bo dalo v proračunu tudi zagotoviti sredstva, je naša ocena, da bi nekje leta 2026 lahko v bistvu z gradnjo tudi začeli.

planiramo tudi za bodočnost, da se mogoče ob določenih trasah ne gradijo stanovanjski in drugi objekti, zaradi katerih potem pač

podala vse dodatne obrazložitve, sicer se pa v celoti strinjam z vami, ne samo na tem vašem območju, ampak na marsikaterem koncu Slovenije, glavnem na pobudo občin določeni objekti želijo postaviti zelo, zelo blizu cest in nam to seveda v nadaljevanju lahko postavlja določene izzive, tako da verjamem, da bomo skupaj s tem celostnim prometnim načrtovanjem začrtali smer, v v katero je prav, da ta naša Slovenija, skupaj z občinami, ker cesta se nikoli ne začne in konča v isti občini, ampak je to povezano po celi Sloveniji, tako da je absolutno tukaj treba delati z roko v roki.

Ne. Hvala lepa. Poslanec Andrej Kosi, beseda je vaša, da postavite vprašanje. / kašljanje/ Hvala, podpredsednica, za besedo. Minister je zdaj odsoten, tako da bi prosil, če mi na to vprašanje odgovori pisno. Torej, spoštovani minister za obrambo, že v lanskem letu na februarski seji dne 20. 2. sem vam postavil ustno poslansko vprašanje v zvezi z neustreznimi plačami operaterjev na številki 112, kjer ste mi takrat odgovorili, da se zadeve seveda zavedate, da se strinjate, da so plače neustrezne in da ta vlada tudi išče rešitve ter da se boste potrudili, da bi se do rešitev prišlo čim prej. Po enem letu in dveh mesecih se torej še vedno operaterji, zaposleni v centrih za obveščanje, ukvarjajo

Trenutno v pogajanjih z vlado še vedno ostaja odprto vprašanje glede uvrstitev operaterjev v plačne razrede v okviru prenove plačnega sistema, kajti zavedati se je treba tega, da so plače res zelo nizke, zato tudi ni zanimivo za mlade, zato se tudi že v teh centrih ukvarjajo s kadrovsko problematiko. Dejstvo pa je, da je to delo zelo obremenjujoče, zelo pomembno, saj nam državljanom in državljankam pomaga v najhujših življenjskih stiskah, ko smo najbolj potrebni pomoči, dosegljivi so 24 ur na dan ter 365 dni v letu, brez njih pa si tudi službe, institucije, kot so gasilci, reševalci, gorska reševalna služba in podobno, ne predstavljamo ustreznih intervencij,

Hvala lepa. Poslanec je postavil seveda vprašanje ministru za obrambo, Marjanu Šarcu, ki ga danes ni tukaj. Se opravičujem, ker me je prej napadel kašelj. Naslednji bi moral postaviti vprašanje ministru za naravne vire in prostor, Jožetu Novaku, poslanec Zvonko Černač, ki pa ga ni tukaj. Ne vidim ga. Nadaljujemo s poslancem Radom Gladkom, ki bo postavil vprašanje ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luki Mescu, ki pa ga tudi trenutno ni tukaj, ampak začnite z vprašanjem, pa bomo videli. Izvolite. **RADO GLADEK (PS SDS):** Ja, imamo težavo, minister nima poslanca, poslanec pa nima ministra, ampak ampak vseeno, saj verjamem, da je minister blizu in da bo prišel. Spoštovani gospod minister! Organ v sestavi ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, to je Inšpektorat Republike Slovenije za delo, opravlja nadzor nad delovnimi razmerji, nad izvajanjem določb varnosti in zdravja pri delu ter nad delom javnih socialnovarstvenih zavodov, koncesionarjev ter pravnih in fizičnih oseb, ki opravljajo socialnovarstvene storitve. Inšpektorat za delo naj bi bil neodvisen organ, za katerega bi pričakovali, da bo najprej sam spoštoval zakone, katerih izpolnjevanje preverja pri delodajalcih in delojemalcih. V času vašega ministrovanja je Inšpektorat za delo pogosto v medijih zaradi njegovega delovanja. Kljub načelni neodvisnosti inšpektorata lahko spremljamo vplivanje najvišjih predstavnikov Vlade na njegovo delo, po drugi strani pa prihajajo na dan določene nepravilnosti znotraj inšpektorata. Prihajalo naj bi do nedopustnih pritiskov na zaposlene. Na inšpektoratu se prav tako dopuščajo tudi prakse zaposlovanja, proti katerim se v stranki Levica Kako si predstavljate, da bodo delojemalci in delodajalci zaupali v strokovno in neodvisno delo Inšpektorata za delo, če le-ta sam krši zakonodajo? Kaj boste kot minister storili, da bo Inšpektorat za delo dejansko deloval strokovno in neodvisno ter bo pri svojem delu zgled za vse deležnike, nad katerimi opravlja nadzor?

dr. Darju Feldi, ki je sicer odsoten, ter ministru za visoko šolstvo, znanost in inovacije dr. Igorju Papiču. Izvolite. Hvala za besedo, spoštovana podpredsednica. Spoštovani minister dr. Igor Papič! Moje današnje poslansko vprašanje je sicer namenjeno tudi ministru za vzgojo in izobraževanje dr. Feldi, vendar je žal odsoten, vas pa prosim tudi za konkretne odgovore v zvezi s pogoji za vpis za dijake s poklicno maturo in petim predmetom na splošni maturi na univerzitetne študijske programe, kajti v tem trenutku, priznajmo, je na tem področju dokaj velika zmeda. Glede teh predpisov. V šolskem letu 2022/2023 so dijaki s poklicno maturo izvedeli, da zanje določeni študijski programi v naslednjem študijskem letu ne bodo več dostopni. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo je marca lani sicer sprejelo sklep o dvoletnem prehodnem roku, torej temu obdobju oziroma moratoriju na spremenjene vpisne pogoje, a do poteka tega moratorija je zdaj le še eno šolsko leto. Čas je, saj bi že morali sprejeti natančne, jasne in tudi dolgoročne rešitve, navsezadnje tudi dijaki po šestem pravilniku o vpisu v srednje šole na informativnih dnevih morajo biti seznanjeni z možnostjo o vpisu na študij. Zadnjih 20 let so se na številne univerzitetne študijske programe vpisovali dijaki s poklicno maturo in opravljenim petim predmetom na splošni maturi. Ta možnost vpisa na univerzitetne programe je tudi dijakom s poklicno maturo pomenila dodatno priložnost izobraževanja in doseganja poklicnega in kariernega cilja, res da po drugačni poti kot za dijake s splošno maturo, a mnogi so jo dosegli in so uspešni. Sama imam kot razredničarka tudi primer dijaka, ne samo enega, na katere sem še danes zelo ponosna. S takšno možnostjo vpisa se seveda niso strinjali v Skupnosti splošnih gimnazij, so se pa ravnatelji srednjih strokovnih šol glede tega razpisa razburili tudi zaradi razlik med samimi strokovnimi srednješolskimi programi. Kriva naj bi bila klasifikacija srednješolskih programov, po kateri je vsak dobil svojo številko, dijaki pa so se lahko vpisali na študijske programe z isto številko, torej na isto strokovno področje. Kdo je te akreditacijske številke določil srednješolskim programom, pravzaprav ni jasno. V medijih smo lahko prebrali odgovor Univerze v Ljubljani, da je klasifikacijo predpisov določil NAKVIS, ta pa odgovarja, da so klasifikacijo prejeli od univerz in jo kot pomoč potem dali v vpogled visokošolskim zavodom. Torej, tukaj je sporen ta 38. člen Zakona o visokem šolstvu, zato vas sprašujem, namreč v februarju 2023 je začela z delom delovna skupina za prenovo visokošolske zakonodaje,

Hvala lepa za besedo. Spoštovane poslanke, poslanci! Spoštovana poslanka Helbl, hvala za vprašanje. Drži, jaz osebno sem, kot navajate, očitno lani spomladi, marca, podpisal ta sklep o moratoriju. Bila je zelo nenavadna situacija, bil je odprt javni razpis za vpis na študijske programe na univerzah zanimivo, da takrat ne NAKVIS ne univerze niso želele kakor koli urediti tega področja. Kar je mene takrat najbolj zmotilo, je bilo dejstvo, da se spreminjanje vpisnih pogojev ne izvaja prek noči oziroma iz enega študijskega leta v drugega, ampak da je minimalni kriterij, vsaj po mojem prepričanju, vsaj dve leti. Se pravi, ko je dijak na začetku tretjega letnika srednje šole, bi načeloma moral vedeti, kakšni so pogoji za vpis na določen študijski program. Zakaj? Tretji in četrti letnik se načeloma upoštevata pri vpisnih pogojih, se pravi uspeh iz teh dveh letnikov, in pa seveda potem rezultat na sami maturi. Če govorimo o poklicni maturi, potrebujemo tudi še peti predmet oziroma predmet splošne mature. Se pravi, dijaki se morajo ustrezno pripraviti, torej je minimalni čas vsaj dve leti. Če smo pa načelni, bi pa morali dijaki to vedeti ob vpisu v srednjo šolo, se pravi, prehodno obdobje bi moralo biti štiri leta, najmanj pa dve leti. Zato sem jaz tudi lani to sprejel. Zgodba, seveda. Zakaj se je to začelo dogajati? Omenjali ste 38. člen Zakona o visokem šolstvu. Tam piše, da obstaja opcija, da se lahko dijaki s poklicno maturo vpišejo na visokošolske univerzitetne programe, če opravijo ta dodatni izpit splošne mature in navedeno je nekaj v smislu s podobnega področja. Tukaj je bil potem tudi očitek NAKVIS, da je ministrstvo potrjevalo te vpisne pogoje. pogoje. Večina študijskih programov je imela točno ta zapis iz zakona zapisan tudi v akreditiranem študijskem programu, se pravi, s podobnega področja. Zdaj se pa pojavi vprašanje, kaj je podobno področje.

teh vpisov je enoznačno določena, jaz bi rekel, da je več kot 90 odstotkov programov klasičnih, se pravi primer – nekdo zaključi strokovno gimnazijo na področju elektrotehnike in se želi vpisati na Fakulteto za elektrotehniko. Tukaj ni nič spornega, isto področje in tako naprej. Jaz sem takrat seveda zahteval od direktorja NAKVIS bolj natančne usmeritve, ker smo rekli, da tako matematično prevajanje ne pelje nikamor. V medijih je bilo omenjenih precej takih primerov s področja veterine, farmacije, kemije, kjer so dejansko področja izredno podobna, ampak po kateri koli klasifikaciji dejansko ne gre skupaj in bi seveda ti dijaki imeli po eni strani Po drugi strani imamo pa primere družboslovno-humanističnih programov, kjer pa recimo, če spet rečem, dijak, ki je zaključil strokovno gimnazijo na področju elektrotehnike, jaz vas zdaj javno je primeren, da se vpiše na Filozofsko fakulteto na en študijski program, recimo na zgodovino ali filozofijo. Jaz imam pomisleke glede tega.

strokovno maturo, kar tako vpiše v kateri koli program. Bom navedel primer Pravne fakultete, ker so očitki, da na srednješolskem nivoju izobraževanja seveda nimamo ekvivalentnega programa. Tudi pravo nima nikakršnega programa, ampak imajo stvar izredno jasno rešeno. Vpišejo se lahko samo tisti, ki so opravili splošno maturo. Za take humanistične, družboslovne programe, kjer nimamo ustreznega ekvivalenta v srednji šoli, je to očitno rešitev. Da na kratko zaključim. Ta zakon se pripravlja, mi bomo naredili oziroma osnutek zakona je takšen, da bomo ohranili ta koncept, da se lahko preide na to izobraževanje, ampak ne podpiramo koncepta prevajanja in tabel, ker se je izkazal za neučinkovitega.

Jaz sem vas sicer vprašala, v kateri fazi je prenova zakonodaje, kajti v naslednjem šolskem letu bo zelo pozno za tiste, ki se bodo vpisovali

tudi o prožnosti, vertikalnosti, prožnem prehodu od osnovne in srednje šole do visokošolskega izobraževanja, vi ste omenjali tukaj strokovno gimnazijo. Strokovna gimnazija, tam dijaki opravljajo splošno maturo

na tem področju in opravljali tudi maturo iz fizike, čeprav v ekonomski srednji šoli ni fizike, pa so bili uspešni in so zdaj tudi uspešni na tem področju. Torej, mi imamo vendarle to prožnost,

Dejansko delovna skupina dela na tem zakonu več kot eno leto, pripravljen je prvi osnutek, bila je prva obravnava tega osnutka na delovni skupini in že tukaj je prišlo tudi do delne spremembe te definicije. Jaz sem bral v medijih, da tudi člani delovne skupine ne vedo točno, kaj piše. Vam bom prebral, kaj je zadnja verzija tega osnutka glede vpisa, se pravi, ohranja se to, kar imamo do zdaj. se lahko, kdor je opravil poklicno maturo po ustreznem programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe z ustreznega strokovnega področja, se pravi ni več podobno, ampak z ustreznega strokovnega področja, ter izpit iz enega od predmetov mature. Nabor strokovnih področij in predmet splošne mature določi univerza oziroma visokošolski zavod sam, ne NAKVIS, NAKVIS seveda mora potrditi ta študijski program. Primer Fakultete za elektrotehniko, ki sem ga prej povedal, kaj smo mi spremenili v tem pozivu NAKVIS. Mi smo tudi imeli napisano podobno strokovno področje, namesto podobno strokovno področje smo navedli vse srednje tehniške šole, iz katerih se lahko dijaki vpišejo na našo fakulteto, na Fakulteto za elektrotehniko, se pravi smo spremenili v zapisu, vsebinsko pa ne. Še enkrat, to opcijo ohranjamo. Želeli smo seveda, bilo je govora, da bi to ukinili, zato ker se pripravlja tudi sprememba srednješolske zakonodaje na področju srednjih šol, in sicer, spremenili naj bi obseg te mature v smislu, da bi morali imeti tri predmete – učni jezik, matematiko in tuji jezik. To je zapisano v tem predlogu nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja. Ker se pa zavedamo, da bo to trajalo še nekaj časa, ta naš zakon gre pa praktično pred poletjem v javno obravnavo, jaz seveda ne morem zdaj govoriti, da bo to veljalo z letom 2025, 2026, ampak ta zakon se zaključuje. Se pravi, ohranjamo to možnost, razlika je pa v tem, da ne bomo uporabljali klasifikacij, še več jih je, tri so, ampak po vseh treh so določena področja, kjer so anomalije.

Hvala za besedo. Ja, jaz sem prepričana, da je to tema, o kateri bi morali opraviti tudi razpravo, namreč zaradi zmede, ki je zdaj in predolgo traja, tudi danes mediji pišejo o tem, navsezadnje je pa tudi vloga NAKVIS, torej Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, da v bistvu visokošolske zavode akreditira in uskladi z evropsko zakonodajo, preveri, ali upoštevajo tudi slovensko, torej ima zelo pomembno nalogo,

da so se povečali vpisi dijakov s poklicno maturo in petim predmetom na splošni maturi v programih, za katere sicer ni bilo veliko zanimanja in da je to morda pomenilo tudi preživetje nekaterih programov. Zato se mi zdi, ker sta oba ministra tudi odgovorna

je najbolje, da vam pisno odgovori, ker je danes odsoten. Poslanka mag. Bojana Muršič, imate besedo, da zastavite vprašanje ministrici za pravosodje Andreji Katič. Izvolite. Hvala lepa, podpredsednica, za besedo. Spoštovana ministrica, gospa Andreja Katič! Moje vprašanje se bo nanašalo na Hišo za otroke. Kadar je otrok žrtev ali priča spolnega ali drugega nasilja, je dolžnost različnih akterjev, da ga zaščitijo in mu tudi pomagajo. Otrok se takrat večkrat sreča z vrsto strokovnjakov v različnih okoljih, pri čemer vedno in vedno in znova in znova podoživlja travmatično izkušnjo, kar seveda lahko povzroči resno tveganje za travme v njegovem nadaljnjem življenju. Svet Evrope, ki je vodilna organizacija za varovanje človekovih pravic, si prizadeva popolnoma ustaviti zlorabljanje, izkoriščanje, trgovanje in vse oblike nasilja nad otroki. V ta namen je bilo sprejetih že več dokumentov, najbolj celovit pa je tako imenovana Lanzarotska konvencija, ki jo je ratificirala tudi Slovenija. Odbor za spremljanje Lanzarotske konvencije pri Svetu Evrope je v svojih prizadevanjih za ustrezen odziv držav za spolne zlorabe otrok označil model Barnahus kot primer dobre prakse. Gre za otrokom prijazen multidisciplinarni in medinstitucionalni model za obravnavo otrok, ki so žrtve nasilja in priče nasilja. Omogoča tudi učinkovito sodelovanje med institucijami, ki svoje naloge opravljajo v otrokom prijaznih prostorih z namenom, da se prepreči neprimerna obravnava otroka. Model med preiskovalnim in sodnim postopkom v ospredje postavlja seveda največjo korist za otroka ter upošteva, da je otrokova izpoved ključnega pomena za prepoznavanje in preiskovanje zlorabe tako za namen kazenskega pregona kot tudi za zaščito otroka in terapevtsko obravnavo. Slovenija je ta model implementirala s sprejetjem Zakona o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi celostni obravnavi v hiši za otroke in na podlagi tega zakona z ustanovitvijo Javnega zavoda Hiša za otroke. Pred dvema tednoma je potekala zaključna konferenca projekta Hiša za otroke v okviru norveškega finančnega mehanizma, ki je zaznamovala obdobje dokončnega umeščanja Hiše za otroke v slovenski prostor. Zato me, spoštovana ministrica, zanima: Kako vi ocenjujete uspešnost začetnega obdobja delovanja Hiše za otroke? Kakšni so vaši nadaljnji načrti na tem področju? Kje vidite največje izzive za nadaljnji razvoj?

mag. Bojana Muršič, hvala za to vprašanje. Ja, res je, že v letu 2018, ko sem nastopila funkcijo, je bila ena izmed prvih aktivnosti, da smo skupaj s predstavniki pristojnih ministrstev in drugih institucij podpisali zavezo za vzpostavitev Hiše za otroke v Sloveniji. Tudi ob nastopu tega mandata, zdaj v sredini, sem obiskala Hišo za otroke, saj sem jo v tem času tudi spremljala, ker mi je eden izmed projektov, ki mi je ljub in ki v bistvu pomeni zelo, zelo veliko za to, da otrokom, ki so v postopkih, tudi pomagamo. Lahko povem, da sem navdušena nad napredkom in da je moja ocena, da je bilo pravilno, da je Slovenija pristopila k vzpostavitvi Hiše za otroke, da bodo po teh praksah,

priložnost izkoristim tudi za to, da se vsem, ki delujejo v Hiši za otroke, zahvalim za njihovo delo, tudi za vso dosedanje vodenje projekta. Ko pa spremljamo konkretne primere, pa jim želim samo veliko vzdržljivosti, potrpežljivosti, kajti ob vseh žalostnih, srce parajočih zgodbah verjamem, da takšno delo ni lahko. Če rečem glede statistike, v dobrem letu delovanja je bilo v hiši zaslišanih približno 80 otrok, kar je nekako skladno tudi s temi pričakovanji, ki so bila izpostavljena ob zastavitvi projekta, in čeprav obstajajo določene razlike med okrožnimi sodišči glede odrejanja samih zaslišanj v Hiši za otroke, je trend jasen in število odredb narašča. In kar je pomembno, vsi tisti sodniki, ki so že odredili zaslišanje otrok v hiši, se ob novih primerih za to odločijo in ko se ta dobra praksa širi tudi med druge, ob izobraževanju, ob seznanjanju temu sledijo tudi drugi sodniki, kar vse skupaj kaže, da je sodstvo z delovanjem hiše zadovoljno. Glede nadaljnjih načrtov na tem področju bi želela izpostaviti, da je imel proces vzpostavljanja Hiše za otroke številne multiplikativne učinke, ki presegajo področje zaščite otrok v kazenskem postopku, da je sam proces vzpostavitve te hiše sprožil tudi številna druga vprašanja o izkušnji otrok, ko pridejo v stik s pravosodnim sistemom. Gre seveda za mladoletne storilce kaznivih dejanj, za otroke, ki so udeleženi v civilnih postopkih, tako v razvezah kot tudi v postopkih za zaščito otrok. vse to sodi v širše področje otrokom prijaznega pravosodja, ki je sedaj tudi ena izmed posebej navedenih nalog Ministrstva za pravosodje po Zakonu o državni upravi. izvajanju vseh teh aktivnosti ministrstvo ves čas redno sodeluje s Svetom Evrope, z Evropsko komisijo, s katerima imamo trenutno odprta tudi dva projekta, to je zagotavljanje največje koristi otrok v civilnih postopkih in analize otrokom prijaznega pravosodja, kjer smo bili izbrani kot ena izmed treh fokusnih držav. Hiša za otroke bo v skladu s prehodno določbo Zakona o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi celostni obravnavi v hiši za otroke s 1. majem letos začela obravnavati tudi otroke žrtve in priče drugih kaznivih dejanj, na primer zanemarjanja, nasilja v družini in podobno, ne le kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost. V Hiši za otroke bo pod določenimi pogoji možno obravnavati tudi mladoletne storilce kaznivih dejanj, kar pa bo seveda pomenilo tudi znatni organizacijski in procesni izziv. Načrtujemo, da bomo, kot smo predstavljali Hišo za otroke tudi v tujini, razvili to hišo v kompetenčni center na področju obravnave zlorabljenih otrok. Veliko izkušenj smo si pridobili z usposabljanjem v okviru, kot si omenila, norveškega finančnega mehanizma, kjer se je vseh teh usposabljanj skupaj udeležilo že približno 800 sodnikov, tožilcev, odvetnikov, strokovnih delavcev sodišč, centrov za socialno delo in osnovnih šol. Izvedli smo tudi evalvacijo začetnega delovanja, ki je pokazala nekaj pomanjkljivosti, ki pa jih bomo odpravili, če želimo slediti tem standardom kakovosti Barnahus. Z naraščanjem števila pa, kot sem rekla, si želimo imeti možnosti tudi za odprtje dodatnih enot Hiše za otroke na novih lokacijah. Kot zaključek bi kot glavni izziv seveda izpostavila predvsem pridobitev zadostnega kadra in sredstev, če bo pridobitev sredstev verjetno lažji izziv, bomo morali narediti marsikaj na tem, da bomo dobili tudi primeren kader. Kot je evalvacija pokazala, moramo narediti tudi več na medsebojni usklajenosti ekipe.

po drugi strani sicer so to izjemno, izjemno zahtevni primeri in nam ne more biti v ponos, da imamo 80 takšnih obravnav na leto. Vsekakor bi si vsi vsi skupaj želeli, da bi bilo takšnih primerov čim manj, kajti nasilje nad otroki je izjemno problematično in vsi se moramo kot demokratična družba zavedati, da je to skrajno nedopustno. Vsekakor bi si želela, da ministrstvo naredi še te pomembne korake tudi naprej, da bo Hiša za otroke delovala tudi na drugih lokacijah, kajti le tako bomo nekako tudi omogočili bolj bolj dostopno obravnavo teh najranljivejših skupin, se pravi teh naših otrok, ki se znajdejo v nezavidljivih situacijah in verjamem, da se bodo lahko zadeve bistveno boljše peljale naprej in s čim manj travmami, ki jih bodo potem imeli v svojem nadaljnjem življenju.

za otroke, iskrena hvala in pričakujem, da bomo tako delovali še naprej, kot družba pa vsekakor pričakujem, da bomo nekako ozavestili, da je nasilje nad otroki absolutno zavržno dejanje. Hvala lepa.

izboljšalo delovanje ekipe, ki deluje v Hiši za otroke. Jaz vam povem, ko sem si šla pogledat, kako izgledajo prostori, kako je obravnavan otrok, da je to tudi preseglo moja pričakovanja, takrat, ko smo se prvič pogovarjali o tem, tako da sem vesela, da je ta projekt stekel. Se pa seveda strinjam z vami, žal je vsak otrok, ki je obravnavan v tem centru, v tej hiši, žalostna zgodba, želela bi si, da tega ne bi bilo, ampak ne zatiskajmo si oči, tovrstnih kaznivih dejanj je veliko in otroci so prevečkrat zlorabljeni, tudi v najožji družini, kaj šele zunaj. Se pravi, tako kot sem rekla, s 1. majem letos se širijo aktivnosti, evalvacija poteka, napovedati, kdaj bi se Hiša za otroke širila tudi v druge kraje, je seveda preuranjeno, delali bomo pa veliko na tem, da so sodniki seznanjeni s prakso, tudi tožilstvo, policija, vsi skupaj, da vidijo, da je to primerno orodje in da lahko na tak način pravosodni sistem v najširšem možnem smislu v bistvu otroku na nek način pomaga, da je zaslišan tako, da je najmanj stresno za njega, da ni izpostavljen ponovni viktimizaciji in da se seveda vse to, kar je izpovedal, lahko potem uporabi tudi v nadaljnjem postopku. Tako da evalvacija, izobraževanje sodnikov, nagovor, da te storitve koristijo, zagotovitev zadostnih sredstev in seveda tudi kadra in izpopolnjevanje vseh teh, ki sedaj sodelujejo v ekipi, zato da so usklajeni, in odprava vsega tistega, predvsem pa tudi promocija. Naj se pohvalim, kakor koli že, Slovenija je bila izpostavljena kot primer dobre prakse na tem področju. To so nam priznali tako Svet Evrope, Evropska komisija, Svet držav Baltskega morja, tudi številni drugi in to je bilo letos izpostavljeno tudi na konferenci Sveta Evrope in Unicefa na temo Barnahus v Črni Gori prejšnji teden, tako da tudi to, da seznanimo s tem projektom projektom oziroma s hišo druge, verjamem, da smo pomagali otrokom, ne samo v Sloveniji, ampak tudi širše. Hvala. Poslanec Jožef Lenart, imate besedo, da zastavite vprašanje ministru za notranje zadeve Boštjanu Poklukarju. Izvolite.

soodgovorni za našo nacionalno varnost, neposredno odgovorna pa sta seveda minister za obrambo in minister za notranje zadeve. Nekako takole se nanaša moje vprašanje na masovni kadrovski osip v Policiji ter seveda posledično pomanjkanje kadra na delovnih mestih patrulj in tudi zmanjšanje odzivnosti na nevarnosti v zadnjih mesecih. Če rečem morda, da so se v teh 14 dneh pojavili številni članki, v katerih Sindikat policistov Slovenije navaja, in sicer citiram: »Kadrovska kriza je dosegla vrhunec. Policisti ne morejo več ustrezno izpolnjevati nalog in trdijo: varnost ljudi je pod vprašajem. Na terenu vse manj operativnih policistov, nadomeščajo jih študenti in rezervisti.« Torej, predsednik policijskega sindikata Rok Cvetko je dejansko dal karte na mizo in povedal, da tako ne more več iti naprej. V letu 2023 je bilo prihodov policistov 245, odhodov 495, v letu 2024 je bilo prihodov 30, odhodov 77. Skupna kvota za triletje je nekako 900 odhodov in 500

potem so bile zgodbe recimo iz Ljubljane, Rudnika, kjer so mladeniči dirkali z vozili in ogrožali varnost tistih, ki parkirajo v parkirni hiši v nočnih urah, policija pa se nekako, če tako rečem, policisti niso bili prepričljivi, tako da se je tam ta mladina, ti dirkači so se, po domače rečeno, norčevali. In potem še ena zadeva, ko vidimo, da so vam ušle vajeti iz rok, pa je ta, da je bil dejansko narejen preplah za napad na naše slovenske šole in tisti moment je seveda policija sicer odreagirala, ampak sedaj se pa govori o tem, da je takrat minister dal pohvaliti nekatere ljudi, ki so se odzvali, sedaj pa imajo notranji nadzor. Zanima me: Kaj boste naredili, da bomo nadomestili te odhode, da bomo popolnili policijske vrste in poskrbeli za varnost v slovenskih vaseh in mestih? Hvala.

da. In tukaj zaradi številnih informacij, številnih obvestil, tudi nasprotujočih si dejstev, ki so bila tako v medijih kot znotraj sistema, sem pravzaprav odredil ta nadzor, da vidimo, kje in na kakšen način je potekala predvsem komunikacija, kako se je vodil postopek in vedno, vsak minister to lahko vedno da, kadar pravzaprav želi ugotoviti, ali je zadeva šla zakonito, strokovno in v skladu s pooblastili Policije. Se pa strinjam z vašo ugotovitvijo in seveda predvsem z ugotovitvijo predsednika Policijskega sindikata Slovenije, ki je tudi v medijih to že večkrat povedal, ne prvič, da se nam število policistov zmanjšuje. Res je, konec leta 2023, po podatkih, ki sem jih dobil na Ministrstvu za notranje zadeve, je bilo zasedenih 8160 delovnih mest v Policiji. Po kadrovskem načrtu je predvidenih 8241 v letu 2023, torej že v tem delu imamo 81 policistov oziroma zaposlenih v Policiji manj, niso vsi policisti pooblaščene uradne osebe. Konec leta 2023 je bilo pravzaprav ugotovljeno, da je prenehalo delovno razmerje 581 javnim uslužbencem v Policiji, torej 495 policistom, od tega 310 policistom zaradi upokojitve, mnogi pa odhajajo tudi sporazumno, kajti vseeno je poklic policista težak. Seveda smo na te številke takoj odreagirali, tudi v dialogu z obema policijskima sindikatoma smo seveda to ugotovili, številke so pravzaprav tudi tukaj

podalo vlogo za vpis na Policijsko akademijo. Še vedno je torej en velik del bazena mladih, ki se želijo zaposliti v Policiji. V prvem letniku imamo 143 imamo 143 vpisanih kandidatov za policista, v drugem letniku 134, 121 pa jih imamo na prekvalifikaciji, torej na došolanju, to so nadzorniki državne meje, ki smo jih integrirali v policijo, v policijo, teh 121 bo dobilo potem polno kvalifikacijo policista oziroma priznano šesto stopnjo izobrazbe, torej višjo policijsko šolo, ki je na Policijski akademiji tudi pridobijo. Seveda, ko imaš minus na kadrih, se najprej vprašaš, zakaj se je pravzaprav naredila luknja v kadrovskem računu, upokojitve težko preprečujemo, tudi sporazumne odhode, to sem že prej povedal, delo policista je težko. Že od leta 2016 poteka aktivna politika zaposlovanja v Policiji, tako da smo jo letos še toliko bolj pospešili, pospešili smo tudi same promocijske aktivnosti policije, tako da boste policiste srečali na različnih promocijah, različnih prireditvah, tudi na na predstavitvi poklica policist, še toliko bolj. Pohitrili smo tudi določene postopke, odpravili administrativne ovire, da ta postopek čim hitreje poteka in nenazadnje tudi pri resoluciji o dolgoročnem opremljanju policije, ki jo pripravljamo in jo bomo seveda prinesli potem tudi v parlament, smo ta kadrovski del, še posebej kadrovske perspektive za naslednjih 10 let, nekoliko preračunali in seveda se tudi vprašali, kako, prvič, zadržati zaposlene znotraj Policije, ko izpolnjujejo prvi pogoj za upokojitev, nenazadnje, to so ljudje, ki imajo izredne izkušnje, in drugič, seveda, kako pridobiti mlade kadre v slovensko policijo. To je vseeno težka naloga in verjamem, da bomo vsi skupaj tudi uspešni.

če tako rečem, da se nekaj dela na tem, da pa nimamo deset let časa, da bomo popolnili policijo, tako kot nimamo deset let časa, da bomo popolnili vojsko. Ker če smo mi recimo leta 2022 zasledili en strašanski izgred v Stockholmu, se to zna zgoditi tudi v kateri drugi članici Evropske unije, kjer se pač situacija ne pokriva z dovolj kadra. V redu, kakšna je pa motivacija teh policistov, da ne bi odhajali?

Po nekaterih pogovorih z aktivnimi zaposlenimi je del problema tudi, da se nekatere policiste obravnava in procesira za nekatera njihova zadnja

kolegice ukinile kazni za tiste izgrednike, za tisti vandalizem, pa ste takrat bili lepo tiho, sedaj se nam pa vrača to kot bumerang. In potem imam še vprašanje. Zanima Kako lahko pričakujete, da boste dobili pogumne in strokovne ljudi v policijo, če se morajo zdaj bati tega, da se jih bo sankcioniralo, če bodo delali svoje delo, ki pa postaja vedno bolj nevarno v zadnjih letih? Tako da prosim še za nekaj dodatnih pojasnil. (minister za notranje zadeve):** Spoštovani gospod poslanec! Že v drugem mandatu ugotavljam, da se na policijo in na nogomet praktično vsi spoznajo, zato je tukaj vseeno treba počakati na analize in jaz si ne želim, da bomo šele po desetih letih dvignili rast zaposlenih nad odliv, ki ga imamo v sistemu slovenske policije. Verjamem, da bomo vseeno približali prelep poklic policista, vseeno pa nevaren poklic, tudi mladim ljudem. In seveda sta nenazadnje tudi oba policijska sindikata garancija za varovanje pravic zaposlenih v slovenski policiji, kar je pravzaprav za razliko od nekaterih drugih poklicev še toliko bolj bolj pomembno, da veš, da tudi, ko pravzaprav nekaj ne gre tako, kot si ti želiš, je zadaj vseeno sindikat, ki ti zagotavlja pravno varstvo in vse tisto, kar seveda močan sindikat, kot sta policijska sindikata, tudi zagotavlja.

Ministrstva za notranje zadeve na sekretariatu, kajti to ni samo stvar bodisi ministra bodisi generalnega direktorja policije, posameznega policijskega načelnika, ampak gre za celoten sistem vstopa v sistem policije, šolanja v sistemu policije in pa seveda tudi izvajanja policijskih nalog na določenih delovnih mestih. Vseeno moramo povedati, da se nam dogaja to, da imamo na Policijski upravi v Kopru problem, kajti Policijska uprava v Kopru že zgodovinsko pravzaprav zahteva več zaposlenih iz centralnega dela Slovenije, tudi štajerskega dela Slovenije, kajti na na Policijski upravi Koper zelo težko dobiš policiste, ki se pravzaprav zaposlujejo v tem delu Slovenije v policijskem poklicu, kajti nizka brezposelnost in seveda veliko število služb, ki so, bom rekel, po plačilu primerljive za 8 ur, vseeno moramo vedeti, da policijsko delo traja včasih sedem dni na teden, v nočnih urah in seveda tudi v nevarnih situacijah, tako da je tukaj vseeno treba vedeti, da tisti, ki prihajajo v slovensko policijo, so vseeno pogumni ljudje, brez skrbi. Če so malo manj pogumni, jih sodelavke in sodelavci v patruljah naredijo pogumne, kajti vsako situacijo je treba obravnavati zakonito, strokovno, v skladu s pooblastili. In nenazadnje je bilo v zadnjem času kar nekaj situacij, ki jih je seveda policija obvladovala, nenazadnje tudi streljanje v občini Brežice na policiste. Dolgotrajna Dolgotrajna situacija je uspešno zaključena, tako da jaz vseeno mislim, da se bomo tudi skupaj z obema policijskima sindikatoma potrudili. Jaz vseeno verjamem, da se bo vlada dogovorila z vsemi sindikati in seveda našla rešitev. Nenazadnje, verjamem, da

zaradi pomembne problematike naredi širšo razpravo na eni izmed naslednjih sej Državnega zbora, in sicer zato,

Potem imamo RTV Slovenija, naslov Policijski sindikat ne izključuje napovedi stavke. Želel bi vedeti, ali delate kaj za to, da se stavka policistov ne bi Če se bo vlada sprenevedala, bo čas za stavko! Potem še nekaj podnaslovov. Kmalu bomo ob cesto postavili lesen količek in ga oblekli v policista. Podnaslov V pokoj odhaja najbolj množična generacija policistov. Vladni manever za odstranitev politično neoportunih kadrov? Torej motivacija za to, da bi se ljudje zaposlovali. Potem še en, Ali bomo prisiljeni, da bomo delali triažo, preden bomo šli na teren?

Hvala za besedo, predsedujoča. Lep pozdrav ministrici, ministru, kolegicam, kolegom! Sprašujem o tretji razvojni osi – jug. Nova cestna povezava na južnem delu tretje razvojne osi je razdeljena na dva odseka. Prvi odsek, od priključka Novo mesto – vzhod do priključka Osredek v dolžini 5,5 zajema prvo in drugo etapo nove cestne povezave, od priključka Osredek do priključka Maline v dolžini 12,4 kilometra zajema tretjo in četrto etapo nove cestne povezave, ter drugi odsek od priključka Maline pa do priključka Metlika – sever,

Sami poznate zadevo, že pred nekaj leti se je pridobilo gradbeno dovoljenje, potem se je pa zadeva začela ustavljati. Začele so se pritožbe od društva, ki jim, ne vem, ne odgovarja zaradi nekaterih zadev, zaradi hrupa ali zaradi umeščenosti same trase. Tako da me zanima:

prioriteta te vlade. Redno imamo sestanke, kjer preverjamo, kako se stvari odvijajo, tudi z ministrom Novakom sva pravzaprav, bom rekla, kar na tedenski ravni v stikih, da ugotovimo, če se kje kakšna stvar mogoče zatika, da kakšna stvar, ki je bila obljubljena, ni bila posredovana in tako naprej. Kar se tiče odseka, o katerem sprašujete, to je Novo mesto – vzhod do da je bila ponovno vložena pritožba na gradbeno dovoljenje. Kje zadeva zdaj stoji ali pa ne stoji ali pa v kakšni fazi je na Upravnem sodišču, to vejo samo na sodišču, mi tega ne moremo Je pa dejstvo, da je skladno z Zakonom o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev investitor, to je DARS, na Upravno sodišče bom rekla, prošnjo ali pa vlogo za prednostno obravnavo na sodišču, ker je ta projekt v zakonu tudi opredeljen kot tisti prioritetni razvojni projekt in da je 29. marca tudi DARS, ker je investitor, podal pripravljalno vlogo na Upravno sodišče. Tako da jaz vam kaj več od tega na žalost ne morem povedati. Tudi sama bi si želela, da bi se stvari odvijale hitreje, ampak kot rečeno, v pravni državi oddelajo svoj del. Jaz mislim, da je bilo na naši strani in na strani investitorja narejeno vse, kar je lahko bilo narejeno, da bi se zadeva lahko tudi začela graditi. Dokler pa Upravno sodišče ne odloči, pa veste, da

pa vendarle zadeva napreduje. Tudi tukaj ne vem, govorilo se je takrat, ko ste nastopili vlado, da se boste potrudili in pospešili

da se to nekako omejuje z nekimi projekti, ki so bolj pomembni za državo. Tukaj je rečeno, da naj bi bila ta zadeva dokončana do leta 2030, to je v državnem planu. Zanima me: Kako potekajo pridobitve na drugih trasah? Tukaj je začetek. Na nekaterih trasah, to verjetno sami veste, pa ni problemov, ni problemov, verjetno so gradbena dovoljenja za naslednjo etapo že v planu. Zakaj se ne bi začelo na nekaterih odsekih in se pohitrilo s pridobivanjem projektov, kjer bo verjetno manj problemov, mogoče predor na Gorjancih, je 2,5 kilometra, tam verjetno ne bo tak problem, ali pa na kakšnem drugem odseku, kjer bodo verjetno manjši problemi kakor tukaj, in se začne gradnja drugje, če se tukaj ustavlja. Ne moremo čakati tukaj mogoče še pet ali deset let, da se bo začelo graditi. Naj se pridobi gradbena dovoljenja na drugih odsekih, v vsakem primeru jih bo treba, pa se začne tam, kjer bo manj problemov.

te vlade. Tudi na drugem delu, na odseku Maline–Metlika, ne čakamo, ampak tudi tam se stvari odvijajo naprej, tudi tam je razdeljeno na več pododsekov z namenom, da lahko postopoma pridobivamo gradbena dovoljenja. Tam imamo tri pododseke in za dva pododseka je predvideno, da bi v mesecu novembru DARS, predvidoma, pravim, lahko vložil vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja. Absolutno

prehiteti ali pa spraviti notri. Tudi jaz bi si želela, da bi Upravno sodišče čim prej odločilo, najbolj pa si želim, da so bili postopki peljani tako, da bo Upravno sodišče ugotovilo, da je gradbeno dovoljenje izdano pravilno in da ostaja v veljavi. V

dokumente pripraviti tako, da pač potem na sodišču ne padajo. Jaz upam, da je zdaj to gradbeno dovoljenje, ki je ponovno presojano na Upravnem sodišču, pač pripravljeno tako, kot sem rekla, da ne bo dilem z

Gospodarstvo v Beli krajini to hitro cesto potrebuje, tudi Dolenjska, tudi drugi, ki potujejo na tej trasi, tudi proti morju. Najbolj ga potrebuje gospodarstvo, ki se sedaj po vijugastih cestah vozi po 40, 50 kilometrov, kamioni vozijo proti Ljubljani, enako tudi proti Hrvaški, prav tako tudi iz Novega mesta. Ta trasa je namenjena tudi za gospodarstvo v centru Novega mesta, Revoz in druge večje firme, in pričakujejo, da se bo ta gradnja začela. Že tri leta se zaradi pritožb

HOT:** Hvala. O vašem predlogu bo Državni zbor odločal jutri v okviru glasovanj. Kolega Bojan Podkrajšek bo zastavil vprašanje ministrici za infrastrukturo mag. Alenki Bratušek ter ministru za naravne vire in prostor, gospodu Jožetu Novaku. Izvolite kolega, imate besedo. **BOJAN PODKRAJŠEK (PS SDS):** Hvala, spoštovana podpredsednica Državnega zbora, za dano besedo. Lep pozdrav obema ministricama, obema ministroma, kolegicam in kolegom! Naj povem, da se bo moje vprašanje nanašalo na ministrico za infrastrukturo infrastrukturo mag. Alenko Bratušek ter ministra za naravne vire in prostor, gospoda Jožeta Novaka. Seveda sem tisti poslanec, ki večkrat ponavljam isto vprašanje, ki se ne dotika mojega volilnega okraja, ampak se pa dotika območij, ki so bila poplavljena 4. avgusta leta 2023. Zdaj smo že zajadrali v deveti mesec, odkar je Slovenijo zajela največja katastrofa v zgodovini Republike Slovenije. Pa seveda postavljam to vprašanje obema ministroma, ki se seveda na tem področju prepletata, predvsem pa njunim sodelavcem na ministrstvih. Spoštovana ministrica in minister, zanima

Spoštovani poslanec, najlepša hvala. Hvala tudi za možnost, da pravzaprav povemo, kje smo s to popoplavno sanacijo. Večkrat sem že na teh poslanskih vprašanjih povedala, da je popoplavna sanacija Slovenije absolutna prioriteta te vlade in tudi absolutna prioriteta Ministrstva za infrastrukturo. Leti 2024 in 2025 bosta na področju cestne infrastrukture usmerjeni pravzaprav samo v to. Ker je bilo kar nekaj projektov, ki so na teh poplavljenih območjih, pripravljenih že pred poplavami, zato ker se rekonstrukcija cest načrtuje po celi Sloveniji in pač mogoče zdaj določeno področje tudi sovpada, smo se dogovorili, da bo vse te projekte, ki so na poplavnih ali pregledal tudi Svet za vode, zato ker moramo biti glede na količino vode, s katero smo se soočili zdaj v poplavah, pač še posebej pozorni. Jaz tega ne bi smatrala kot še neko dodatno birokratsko oviro, ampak kot neko varovalko, da bodo projekti ali pa da bo infrastruktura res bolj odporna tudi na poplave. Na našem ministrstvu smo že ob pripravi proračuna za leti 2024 in 2025 načrtovali pravzaprav projekte zelo, zelo natančno. Danes sem enkrat že vašemu poslanskemu kolegu povedala, da je nekaj projektov, na žalost, ko smo pripravljali program takrat jeseni, v našem delu izpadlo, tako da v tem trenutku pripravljamo dopolnjen program, ampak mislim, da gre za pet ali šest projektov. projektov. Sicer tečejo stvari v skladu z našimi zastavljenimi cilji. letih 2024 in 2025 si želimo veliko večino teh projektov tudi končati. Na Koroškem imamo v tem trenutku dva velika odprta razpisa, to sta cesti Mežica–Črna in Dravograd–Ravne. Tako da si želim, da se postopki čim prej zaključijo in da lahko začnemo tudi z gradnjo. Vesela sem, da smo uspeli, tako vsaj kaže razpis, rok izvedbe za ta dva projekta skrajšati pravzaprav na polovico, iz 30 mesecev na 15 mesecev, kar pomeni, da bodo ljudje na Koroškem

je pa tam zaradi vode treba pravzaprav sprojektirati stvari na novo. Tako da lahko za cestno infrastrukturo rečem, da stvari tečejo tako, kot smo si jih pravzaprav zadali.

velik zalogaj in izziv vse to opraviti, pa mislim, da smo se dobro dogovorili, tako kot je ministrica rekla. Rekel bi, da imamo dve skupini projektov, kar se infrastrukture in z njo povezanih stvari tiče. Ena je tista, kjer se pripravljajo izvedbeni projekti in tam smo zato, da vodarji ali pa investitor, bom drugače rekel, predvsem država, delno pa tudi občine, ne bi čakali, bomo poskušali dati tako imenovana

pa zdaj malo pospešujeva oba, tudi z naše strani, da pač damo tolerance v prostorske načrte, tako visoke, da lahko to speljejo in prestavimo zadeve potem v naslednji del. Bom kasneje izkoristil še za drugi del odgovora.

bo imel še malo več časa na voljo. Zakaj to sprašujemo? Protipoplavna obnova, ki nas je doletela v lanskem letu, je naša skupna skrb.

ministrstvu. Sam osebno, pa tudi v poslanski skupini smo razumeli, ko so se neki projekti selili k obnovi. To je meni povsem jasno, ampak bi pa želel, zato zdaj to opozarjamo, da ne bomo ugotovili konec leta

čas ni naš zaveznik, da je čas tudi denar, da ljudje od nas pričakujejo, da se bodo te obnove zgodile čim prej, vsi skupaj pa vemo, da imamo približno, 5 mesecev tistega časa, ko ni možno delati, je pa možnost za pridobitev dokumentacije, razpisov, ko se pa seveda začne gradbena sezona, in danes, ko to sprašujem, je že gradbena sezona,

podlage v smislu višin, poplavnih vodnih nivojev in tako naprej. Dejansko računam, da se bo zdaj v mesecu maju, ko bo sprejet tudi sanacijski program, odprl paket

pripravljajo kar velik paket še za ta drugi del. Jaz računam tudi, da bodo razpisi po maju, ko bo ta program sprejet, tudi dani, tako da tudi ostali razpisi stečejo ven, ne samo projektne dokumentacije, kjer občine že danes funkcionirajo. Ampak za ta del

Izvolite, ministrica. da na Ministrstvu za infrastrukturo redno na kolegijih spremljamo, kje so stvari, povezane s poplavami, sama pa tudi vsaka dva, tri mesece naredim sestanke z župani prizadetih občin, da ugotovimo, kaj je tisto, kar mogoče tudi oni vidijo vidijo kot izziv, pa niti ne pride do nas kot ministrov. Zadnje take sestanke sem imela ob koncu meseca marca, tako mislimo nadaljevati. In še enkrat, naš cilj je, da se te investicije absolutno speljejo v letih 2024 in 2025 in mogoče v zelo majhnem delčku še v začetku leta 2026, ampak zaenkrat stvari tečejo tako, kot smo načrtovali. Hvala lepa. Dr. Tatjana Greif bo zastavila vprašanje ministrici za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, gospe Mateji Čalušić, ki pa je odsotna, zato prosim, da poveste, ali želite ustni odgovor na naslednji seji ali pisni odgovor. Izvolite, kolegica. Hvala za besedo. Minuli teden je lovec v Izoli ustrelil mladiča srne, ki se je izgubil in je prestrašen begal po ladjedelnici, ker da ogroža javno varnost. Veterinarska postaja Koper je občane napotila na lovce in celo rečeno jim je bilo, naj raje najdejo dobre ljudi. To je torej odnos veterine, ki bi morali prvi pomagati. Ljudje so sami skušali uloviti prestrašeno žival ravno zato, da ne bi prišli lovci. Srnica tudi ni bila poškodovana, kot se zavaja, ker obstajajo tudi priče dogodka. Lovec ni streljal v gozdu, temveč v središču mesta, le malo stran od šole in igrišča. Ali tak lovec kaj razmisli, preden ubije, ali kar na slepo izvaja neka navodila uporabi strelno orožje v urbanem obljudenem okolju? Kdo tu koga ogroža, je torej retorično vprašanje. Kar pa sprašujem ministrico, pa je: Kako lahko ena plašna srnica, ki tehta vsega par kil, kogar koli Zakaj je morala žival umreti, ko bi jo lahko omamili in spravili nazaj v gozd? In ni res, kar trdijo lovci, da srnjačka ni bilo mogoče ujeti, na primer lahko bi ga ujeli z ribiško mrežo, kot so predlagali tam prisotni, in ga odpeljali stran. 42. člen Zakona o divjadi in lovstvu predvideva izredni poseg, torej odstrel, zaradi zdravja ljudi in javne varnosti. Sprašujem vas: Na kakšen način je prestrašena žival ogrožala zdravje ljudi in javno varnost? 42. člen tega zakona tudi določa, da minister dovoli poseg v populacije in določi pogoje in način poseganja. Sprašujem vas: Ali ste vi, ministrica, dovolili poseg, kot določa zakon? Iz medijev je namreč videti, da je odstrel odredil lovski inšpektor. Spoštovana ministrica! Predlagam, da se izvede nadzor nad tem spornim postopkom. In še sprašujem: Ali se vam zdi uporaba lovskega strelnega orožja v središču mesta primerna? Ali bomo kmalu začeli streljati na vse prostoživeče živali, če se znajdejo v mestu, tudi na pse in mačke? Prosim za ustni odgovor. Hvala. Prehajamo na drugi krog vprašanj poslancev, in sicer bo kolegica Jelka Godec zastavila vprašanje ministrici za infrastrukturo mag. Alenki Bratušek. Kolegica, imate Hvala. Lep pozdrav ministrici! Ministrica, jaz imam vprašanje glede rekonstrukcije ceste Ponikva–Dolga Gora oziroma Dole–Ponikva–Dolga Gora. Gre za regionalno cesto. Nekaj ste mi že odgovarjali v pisnih poslanskih vprašanjih. Jaz moram reči, da gre za rekonstrukcijo ceste, ki so jo občani, državljani, uporabniki te ceste dočakali po več kot desetih letih, 2020 se je vendarle zadeva začela graditi. Razdeljena je na več etap, verjetno poznate zadevo, in en del, to je ta sredinski, ko poteka cesta od železniške postaje Ponikva skozi naselje Ponikva do druge železniške postaje na Ostrožnem, je v bistvu v zaključni fazi. Sicer imamo odgovore, da je ta faza zaključena, da so dela zaključena, pa vendar ni tako. Na enem delu znotraj samega naselja je namreč prišlo pri izvajanju del v letu 2021 s strani izvajalca do hudih posegov na zasebno lastnino in gradnje na zasebni lastnini, kar pomeni, da so sedaj tam dela ustavljena, zato ker zadeve niso rešene. po končanih delih, ko bi morali asfaltirati pločnik v tistem delu znotraj naselja, se je ugotovilo, da je del pločnika, del nabrežine in tudi škarpe na zasebnem zemljišču, kar prej ni bilo predvideno.

In tam se je zadeva tako postavila, da je dvig cestišča iz, če lahko po domače povem, nule prišel na meter, da je zdaj iz javne poti, iz občinske ceste na to rekonstruirano cesto klančina ogromna, da gasilci ne morejo več peljati po tej klančini, da imajo v bistvu onemogočen izvoz, seveda tudi krajani in vsi, ki se vozijo. Torej, to je eno vprašanje, kdaj boste znotraj tega dela to začeli reševati. Gre za nedokončan projekt. Jaz niti ne vem, kako lahko potem cesta gre v uporabo, če na enem delu, to je 50 metrov, zadeva ni rešena.

kilometra? To je od krožišča v Dolah do same železniške postaje na Ponikvi, kjer je bilo rečeno, da se bodo v letu 2024 začeli odkupi zemljišč, ko bo končana projektna dokumentacija oziroma vsi projekti, kar je potrebno, in zdaj krajani sprašujejo,

Najlepša hvala. Na začetku, spoštovana poslanka, se bom morala opravičiti, ker meni sodelavci oziroma tudi vodja projekta ni nič o tem, kar me zdaj sprašujete, tako da če se lahko tukaj dogovoriva, da dam pisni odgovor in seveda bom preverila, ker je nedopustno posegati na zasebno zemljišče kar tako,

dokumentacijo in brez poseganja na zemljišča, za katera ni bilo predvideno. Meni celo pravijo, da je predviden že komisijski pregled, in sicer 7. maja letošnjega leta. Verjamem Verjamem pa, da s terena poznate ta projekt bolje kot jaz, ki nisem vsak dan tam kot vi. Tako da tukaj bom absolutno preverila, kaj se dogaja in tudi to, zakaj se stvari tako dogajajo. tako dogajajo. Kar se pa tiče tistega drugega dela, tukaj gre za odsek, tako kot ste rekli, od kilometra 0,480 do kilometra 3,910, odsek Dole–Hotunje. Tukaj naj bi bila v letošnjem letu končana recenzija projektne dokumentacije, kar pa je tudi osnova in pogoj, da lahko gremo naprej z odkupi zemljišč. To bomo pa potem, ko bomo pripravljali proračun v mesecih od junija do septembra, vi pa potem od oktobra naprej tukaj v Državnem zboru, bomo videli, koliko sredstev bomo lahko za vsako posamezno stvar zagotovili, vsekakor pa bo ta delček projekta v letošnjem letu, tako mi zagotavljajo sodelavci, recenziran. **PODPREDSEDNICA

kraja Ponikva napisali, da je ta zadeva rešena in da bo tudi komisijski pregled. Tudi jaz imam to informacijo, zato me je zanimalo, kako je lahko komisijski pregled, če določen del še ni rešen. In res gre za poseg, jaz moram povedati, da sem jaz tam zraven doma in vem, kako ta cesta izgleda in zato tudi sprašujem, ker je dovoz iz lokalne ceste na regionalno onemogočen, ker tam še niti ni asfaltirano niti ni rešeno, posegi pa so bili na privatnem zemljišču. Naj vam dajo vso dokumentacijo, vso pisanje zasebnika oziroma lastnika zemljišč, pa boste videli, da je daleč od rešitve. Tako da se lahko tudi potem pisno ali kakor koli drugače dogovoriva za odgovor, zato sem vas želela tudi opozoriti na to, da vendarle rešite, ker ni prav, da se posega, tako kot ste rekli, na zasebna zemljišča. Kar se pa tiče tega drugega odseka,

in zato bi želeli, da se jim projekt, preden se gre v odkupe, predstavi, da v bistvu vedo, za kakšen projekt gre, koliko zemljišč, kje. Kar se pa tiče financ, ministrica, glede na to, da je bil

Pri vseh projektih, kjer potrebujemo odkup zemljišč, je seveda treba sodelovati ne samo z občino, ampak tudi z ljudmi, ker se najhitreje projekt izvede, če se da z ljudmi dogovoriti. Tako da jaz verjamem, da na naši direkciji tudi delajo na tak način. Vedno so pri vsakem projektu v navezavi z občinami, ker lokalna skupnost več stika, bolje pozna ljudi kot mi iz Ljubljane, tako da tudi tukaj ne vidim posebne zadrege, da tega ne predstavimo. Ne samo zadrege, jaz mislim, da je celo nujno, da ljudem povemo in pokažemo, ampak najprej mora biti zaključena recenzija, da res vemo, katera so tista zemljišča oziroma kam z našim projektom posegamo. Tako da bom tudi tukaj opozorila sodelavce, vodjo projekta, da smo pozorni in tudi proaktivni pri teh naslednjih fazah in da stopijo v stik z lokalno skupnostjo in potem tudi naprej do ljudi. Kar se pa tiče tistega prvega dela, bom pa še enkrat povedala, da bom absolutno

bomo videli, kako nameravajo to speljati. Na žalost pa ni to edini projekt, kjer se nam dogaja taka stvar. Zato še enkrat poudarjam, cel kup ljudi imamo mi angažiranih na teh projektih, ki morajo bedeti nad tem, kako se projekt izvaja. To ni naloga ministra ali direktorja direkcije, ampak tistih, ki so na projektu plačani za to, da skrbijo, da je projekt izpeljan skladno z dokumentacijo, gradbenim dovoljenjem in tako naprej. Seveda vas pisno v najkrajšem možnem času obvestim, kako je s tem, še bolj pomembno pa je, da to rešimo, ne samo, da vas obvestimo.

Spoštovana gospa ministrica za kulturodr. Asta Vrečko! Iskrena hvala, da ste danes tukaj pri tej točki dnevnega reda, pravzaprav izključno zaradi odgovarjanja na moje poslansko vprašanje, ki bo arhivsko obarvano in, kot sem napovedal, tudi pomursko. Vi se boste spomnili, da smo pomurski poslanci julija lansko leto na Vlado naslovili pobudo, da bi Vlada ustanovila samostojni javni zavod, ki bi se imenoval na primer pokrajinski arhiv Pomurje. Ob tem smo izjemno, izjemno veseli, da je praktično zgradba v Murski Soboti na Cvetkovi ulici 1 zgrajena in če so moje informacije točne, je pripravljena na majsko otvoritev. Takrat ste v odgovoru zapisali, gotovo je vaše ministrstvo pripravilo odgovor za Vlado, če smem povzeti. Vlada meni, da bi bila ustanovitev samostojnega javnega zavoda pokrajinski arhiv Pomurje pred zaključkom novogradnje in uspešnim zagonom arhivske dejavnosti enote za Prekmurje Pokrajinskega arhiva Maribor preuranjena. Z vzpostavitvijo enote za Prekmurje in boljšo organizacijo javne arhivske službe na območju Prekmurja pa je smiselno v prihodnosti preučiti možnosti preoblikovanja obstoječe arhivske mreže, vključno z možnostjo vzpostavitve samostojnega pokrajinskega arhiva za Pomurje. Zdaj smo nekako, gospa ministrica, na tej točki, zagon se še po mojih informacijah ni ravno zgodil, je pa res, gradnja je zaključena in

ki izvajajo javno službo varovanja kulturne dediščine, arhivov in knjižnic na območju Pomurja in možne perspektive razvoja, ki ga je pripravila Metka Fujs, muzejska svetnica,

z velikim zanimanjem in radovednostjo bom poslušal vaš odgovor. Zanima me: Kaj mislite vi kot ministrica, Ministrstvo za kulturo in seveda tudi Vlada

Najlepša hvala. Hvala lepa, da lahko tukaj danes pravzaprav spregovorim o samostojni enoti Prekmurja, ki se odpira sedaj 16. maja. Mi smo to investicijo končali, končala se je pol leta predčasno, investicija se je gradila od leta 2022 do letos, konec leta so bila končana vsa dela,

tisoč 747 tekočih metrov arhivskega gradiva, 16 tisoč arhivskih škatel, tisoč knjig, 35 tulcev. Vse to že poteka, selitev iz Maribora v Mursko Soboto. Ob tem smo tudi v letošnjem proračunu dodatno zagotovili še 77 tisoč evrov za tri zaposlitve, strokovne zaposlitve, kjer so se zaposlile tri Prekmurke, seveda seveda gre za strokovne sodelavke, nove sodelavke arhiva, ki bodo tam nudile strokovno oporo vsej strokovni in laični javnosti, ki si bo to gradivo ogledovala v prihodnosti. V V Sloveniji je arhivska mreža v resnici podhranjena, večinoma deluje v relativno starih prostorih in na žalost tudi nimajo zadostnih depojskih prostorov. To gre nekako pripisati vsaj 20-letnemu zanemarjanju teh zelo pomembnih državotvornih institucij na področju kulture. Nedavno so tudi poplave pravzaprav pokazale, kako pomembno je imeti kulturno infrastrukturo, ki je odporna na podnebne spremembe, odporna na naravne katastrofe in da seveda tudi deluje v primernih prostorih, da je ne načenjajo plesen, vlaga ali kar koli, kar bi lahko uničilo arhivsko gradivo. Če se spomnite tudi tistih katastrofalnih prizorov tako iz Raven kot tudi iz arhivov iz Škofje Loke in Kranja, kjer so bile stvari, kodeksi, 500 let stare knjige in tako naprej in zaradi tega smo tudi v zakon o obnovi dali pravzaprav noter gradnjo novih depojev, namenjenih arhivom. Arhivi se morda zdijo tako laično gledano neke ustanove na področju kulture, kjer se hrani zgolj neke stare dokumente in ne služijo pravzaprav vsem nam, kar seveda ni res. V arhive se sproti prevzema vse iz upravnih enot, sodišč, iz vseh drugih organov, konec koncev ima Arhiv Republike Slovenije, ki je organ v sestavi Ministrstva za kulturo, vso dokumentacijo ministrstev in tako naprej in če ni dovolj prostora za njih, te stvari seveda stojijo in niso pravilno arhivirane in tudi čez leta in leta in leta, ko nekaj iščemo, tega ne najdemo. Konec koncev arhivi služijo tudi skoraj vsem, ki iščejo za gradbena dovoljenja in tako naprej in zato so resnično, resnično pomembni. Imamo šest pokrajinskih arhivov, vsi so nacionalne ustanove, to pomeni, da država, Ministrstvo za kulturo, zagotavlja vse plače, materialne in programske stroške. Kar smo mi tako zagotovili, so torej tri dodatne zaposlitve, ki so del Pokrajinskega arhiva Maribor, gre pa za samostojno enoto enoto in vsaj nekaj časa moramo dati tej samostojni enoti Prekmurje, da zaživi, da zadiha s temi strokovnimi sodelavci in skupnimi službami, ki bodo ostale v Prekmurju. Res pa je tudi, da gre za nacionalne institucije, torej za državne ustanove, in taki mali zavodi, ki imajo manj kot deset zaposlenih in so nacionalnega [pomena], niso morda najbolj optimalni. Ne izključujemo pa to morda v prihodnje, resnično začnejo delati, kot se bodo trenutno usklajevali tudi z mariborskim arhivom, namreč arhivi pokrivajo stvari regijsko in tudi pokrajinska enota, ki se bo zdaj odprla v Prekmurju, pokriva zgodovinsko regijo Prekmurja, ne pa statistično

Hvala lepa, gospa podpredsednica. Hvala vam, gospa ministrica, da ste poudarili pomen arhivov. Arhivi so na nek način po moji laični presoji naš spomin. In gotovo se oba strinjava, tako kot smo pomurski poslanci tudi zapisali, da je območje Pomurja v slovenski arhivski mreži slabše pokrito in zato so po naši oceni nujne spremembe na bolje v tem smislu. Iz istih razlogov, ki ste jih tukaj navajali glede arhivov, arhivske mreže, širitve, posodobitve prostorov, varnih prostorov, iz istih vzgibov smo pravzaprav pred časom v prejšnji vladi ali kakor koli že, saj ta ideja je nekaj let stara, zagotovili 5,3 milijona evrov sredstev, namenjenih za adaptacijo starega objekta Muralista, ampak so bili pravzaprav statični razlogi takšni, da je izvajalec za isti denar praktično objekt porušil in zgradil novega. Ampak to zdaj ni toliko pomembno. Ob stoletnici združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom sem bil na simpoziju, ki ga je organiziral SAZU. Imamo tudi dober zbornik teh referatov na več kot 700 straneh. Med drugim se je pokazalo tudi, da je arhiv Prekmurja med najslabše raziskanimi. Gospa ministrica, res bi bila krasna priložnost za vas osebno, za ministrstvo, za Vlado, da bi letos ob 105. obletnici združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, ko boste gotovo vi prerezali trak na novem objektu, vsaj napovedali, da bo Vlada recimo v naslednjem letu ustanovila javni zavod, ravno zaradi tega, je, kot smo pokazali v tem strokovnem pregledu institucij, Pomurje glede teh institucij, ki sem jih omenjal, podhranjeno. Zato bi vztrajal pri tem in vas prosim, da odgovorite na naslednje

enote v Škofji Loki, Kranju, Novem mestu, vse do Bele krajine in tako naprej, to ne pomeni, da se te stvari ne raziskujejo. In tudi sedaj, ko ni bilo samostojne stavbe, ki jo bomo sedaj odprli v Murski Soboti, to ne pomeni, da je bil kakršen koli manko v zbiranju podatkov, v prevzemanju gradiva in tako naprej. Pomanjkanje prevzemanja gradiva se zgodi izključno takrat, kadar so arhivi polni in ne morejo več prevzeti arhiva, ker nimajo več prostora za arhivske škatle in tekoče metre, kar se na žalost tudi dogaja, kajti te investicije so v zadnjih 20 letih zaostajale. Tako da absolutno, ali je to enota, kot bo sedaj za Prekmurje, torej za zgodovinsko regijo Prekmurje in bo spadala pod Pokrajinski arhiv Maribor, to nikakor ne pomeni, da bo na kakršen koli način kakor koli pravzaprav zaradi tega trpelo strokovno delo, zbiranje arhiva ali kar koli. Pravzaprav se bo to še povečalo, saj se bo povečal prostor za dodatne arhivske škatle, tako v Mariboru z dodatnimi v novih prostorih. To bo potekalo nemoteno. Prav tako bo dovolj prostora za nove uporabnike in tudi

Glede raziskav pa seveda tukaj ministrstvo ne more usmerjati, v kaj naj strokovni delavci usmerijo svoje raziskave oziroma gre predvsem za znanstvene raziskave na fakultetah in objavljanje knjig. Jaz mislim, da sta že do zdaj Pokrajinski arhiv Maribor in Pokrajinski muzej Murska Sobota [to počela] in seveda s to čudovito novo pridobitvijo, ki se bo odprla 16. maja, se bo zanimanje še povečalo, še več bo strokovne literature in se bo še poglobilo poglobilo znanje o tej regiji in zgodovini Prekmurja. Resnično pa je treba videti, kako se bo enota razvijala, zato da lahko v nadaljnjem razmislimo o tem, ali je potreben samostojni javni zavod, kajti ustanovitev samostojnega javnega zavoda pomeni seveda tudi druge finančne obveznosti in tiste strokovne službe, ki so sedaj skupne, ampak sama ustanovitev samostojnega javnega zavoda ali pa enote nikakor ne pomeni okrnjene produkcije in strokovnega dela. Tukaj smo zagotovili vse in tudi strokovne sodelavce, ki se že usposabljajo, selitev se dogaja trenutno in 16. maja seveda ne dvomim, da se bova videla, tudi z drugimi prekmurskimi poslanci in poslankami, na tej otvoritvi objekta in seveda se že veselim, to bo velika pridobitev.

smeh v dvorani/ Najprej to, izkoriščam seveda priložnost, ki mi jo daje Poslovnik, da bi v Državnem zboru opravili razpravo, na nek način predvsem v podporo ministrstvu in Vladi, nenazadnje tudi o proračunskih razpravah, da se zdaj tisti denar še dodatno zagotovi, kar bi bilo potrebno za javni zavod. Oba veva, javni zavod najbrž potrebuje direktorja in tako naprej, ne samo tri strokovne sodelavce, verjamem pa in vem, da tam ne more biti zaposlenih 10, 20 ljudi. Za začetek sem zadovoljen Morda takrat, ko bomo zaključili popoplavno obnovo, obveznost za plačo direktorja prevzame Vlada, zdaj pa morda 27 pomurskih občin. Nimam teh pooblastil, da bi govoril v imenu 27 županov, najbrž ni prepovedano v proračunu zagotoviti denar s strani lokalnih skupnosti za plačo direktorja, ampak jaz govorim o o arhivu za regijo, za statistično regijo Pomurje, če bomo kdaj naredili pokrajine v Sloveniji, tako kot so začrtane, če smem tako reči, v ustavi, bo zelo logično in smiselno, da bo regija kot neka zaključena logična upravna celota imela tudi svoj arhiv, ne samo zgodovinski arhiv Prekmurje. ta razprava bi bila izjemno dobrodošla, kot rečeno, in iskreno v podporo odločitvam vam in ministrstvu, Vladi in preprosto ne razumem, razumem, tako čutim, zakaj je nek tak odpor zaradi tega, da bi Pomurje dobilo neko samostojno institucijo, ker, kot rečeno, v v pregledu institucij, ki izvajajo javno službo varovanja kulturne dediščine, arhivov in knjižnic na območju Pomurja, tu so napisane tudi možne perspektive razvoja, tukaj se dejansko vidi v primerjavi z drugimi statističnimi regijami, da smo v Pomurju v velikem zaostanku in zato ta želja pomurskih poslancev, ni moja

Hvala lepa. O vašem predlogu bo Državni zbor odločal jutri v okviru glasovanj. Kolega Franc Rosec bo zastavil vprašanje ministru za finance, gospodu Klemnu Boštjančiču. Izvolite kolega, imate besedo. Hvala za besedo. Lep pozdrav ministru, še enkrat! Evropska unija, odkar jo je zapustila velika neto plačnica Velika Britanija, išče neke nove vire oziroma pripravlja predloge za sistem prihodkov v svoj proračun.

je okvirni znesek 390 milijonov, večji, tisti bolj pomemben podatek, pa je drugi vir, bruto nacionalni dohodek, ki pa predstavlja 346 milijonov evrov, se pravi mora Slovenija v proračun prispevati 736 milijonov. v lanskem letu, junija, so bili pa izpostavljeni neki novi prihodki, ki so za Slovenijo manj ugodni in predstavljajo dejansko 20 milijonov več prispevkov v evropski proračun. Zaskrbljujoče je dejstvo, da se ti prihodki iz bruto nacionalnega dohodka iz 346

se ti prihodki iz trgovanja z emisijskimi kuponi iz nacionalnega proračuna prenesejo v evropski proračun, ampak mislim, da nam to ne bo uspelo, ker se največja članica, Nemčija, strinja, da se ti prihodki iz

Hvala lepa. Hvala za vprašanje. Pravilno ste povzeli to, kar se dogaja. Torej, dejansko se danes proračun EU financira iz iz štirih virov, od česar so najpomembnejši vir prispevki držav članic. Za to sta dva vira, eden je na osnovi davka na dodano vrednost, drugi pa na osnovi bruto nacionalnega dohodka in ta drugi je najpomembnejši del financiranja, skoraj 50 odstotkov financiranja pride iz tega vira. Enako drži to, da je lansko leto junija Evropska komisija predlagala posodobljeno tako imenovano košarico novih lastnih virov, namen pa je poplačilo 750 milijard evrov sredstev načrta za oživitev gospodarstva EU oziroma tako imenovani NextGenerationEU, ki predlaga tri vire. Eno so prihodki iz revidiranega sistema EU za trgovanje z emisijami, tako imenovani sistem ETS, drugo so prihodki, ustvarjeni iz mehanizmov za ogljično prilagoditev na mejah oziroma in tretje je nov začasni statistični vir lastnih sredstev, ki temelji na dobičku podjetij. Dejstvo je, da seveda ta preračun po formulah za posamezne države

povečal pa bi se torej vir iz teh treh naslovov. Za nas je to neugodno, ker bi to pod črto pomenilo približno 20 milijonov evrov več vplačil za Slovenijo, kar je predvsem neugoden izračun za za preračun prihodkov iz tega sistema ETS oziroma trgovanja z emisijami, torej nam že v osnovi ne odgovarja ta spremenjen način distribucije virov. Za Slovenijo je manj ugoden in bi v resnici to pod črto pomenilo, da bi znašal povprečni delež Slovenije v EU pri vplačilih samo iz naslova te spremembe

statistični vir na podlagi bruto poslovnih presežkov finančnih in nefinančnih podjetij, za nas ugodna, ker pomenita procentualno manj od prej omenjenih številk, vendar pa, kot že omenjeno, predvsem ti kuponi ETS so pri nas zelo, zelo velik vir. Da skrajšam. Slovenija temu nasprotuje zaradi dveh razlogov. Eden, kot že omenjeno, je ta, ker bi to pomenilo večje financiranje glede na sedanje, za 20 milijonov je v resnici na leto več. Drugo pa je, da so seveda ravno prihodki sheme ETS za nas najpomembnejši vir za zeleni prehod. Torej, Slovenija nasprotuje in bo nasprotovala vključitvi prihodkov ETS v proračun EU. EU. Verjamemo, da morajo nova lastna sredstva upoštevati stopnjo razvoja držav članic ter finančne potrebe njihovih gospodarstev po razogljičenju. Tako kot sem rekel, mi bomo pač zagovarjali obstoječi sistem, ker se nam zdi bolj pravičen kot pa ta na osnovi ETS. ETS. Seveda rezultata ne morem napovedati, je pa tako, kot ste pravilno ocenili, če bi se to zgodilo, bi to pomenilo seveda bistveno manjše vire za zeleni prehod, ki bi jih morali financirati verjetno iz proračuna. Kar je najbolj najbolj problematično, je, tako kot sem zdaj že večkrat povedal, da bi bilo zmanjšanje financiranja evropskega proračuna iz naslova našega proračuna iz naslova razvitosti države

zakona, ki ga bomo obravnavali, se pravi EZ-2, črtane omrežnine, se pravi, omrežnine bodo ostale takšne, kot so bile, še vsaj dve leti. Tudi od tam ne bo prihodkov v proračun.

izkoristiti kapital državljanov in državljank, ki ga imajo vezanega na banko, ampak ne vem, ali bodo ljudje šli v neke investicije v neka omrežja, sončne elektrarne, če se ne moreš priklopiti na omrežje, tudi če imaš denar,

zagovarja, da se ta omrežnina poveča oziroma gre čim prej nazaj, na drugi strani pa seveda dobro veste, da je že od leta 2022 to eden od ukrepov, s katerimi smo pač znižali ceno energije, in zdaj iskati ravnovesje, kdaj je pravi čas, da se omrežnina nazaj poveča, da ne obremeniš preveč gospodarstva, je eno. Gospodarstvo je glede tega zelo glasno, na drugi strani so pa seveda vse potrebe, ki jih je pač treba financirati iz naslova zelenega prehoda. Ne glede na to energetsko krizo je seveda jasno, da glede tega na strani EU odstopanja ni. Naj samo povem, ti zneski so sicer znotraj EU relativno nizki, ampak dejstvo je, da ima seveda podobno težavo ali pa izzive, kot jih imamo mi v Sloveniji, tudi Komisija. Leta 2028 bo proračun EU potreboval pravzaprav 39 milijard dodatnih sredstev letno, od tega 29 za pokritje teh obveznosti iz že prej omenjenih sredstev načrta za oživitev gospodarstva EU, EU, in na drugi strani 10 milijard za financiranje socialno-podnebnega sklada. Komisija predlaga, da se ti viri najdejo z novimi lastnimi viri, ki smo jih prej našteli, tega bi bilo 36 milijard. Jaz verjamem, se niti Unija niti Slovenija temu ne bosta mogli izogniti, da bo vse te različne potrebe deloma treba financirati iz zasebnih virov, zasebni kapital privabiti predvsem za tiste projekte, kjer je seveda lahko tudi komercialni interes. Zaenkrat na Zaenkrat na nivoju Komisije poteka veliko pogovorov in je še bolj malo kakšnih konkretnih rešitev, ampak ja, absolutno je res, kar je predsednik prej dopoldne oziroma par ur nazaj povedal, treba je najti način, kako to aktivirati tako, da bomo pač vsi od tega nekaj imeli in, še enkrat, najti tiste projekte, ki so komercialno zanimivi in noter seveda na nek previden način

Hvala lepa. Mag. Bojana Muršič bo zastavila vprašanje ministru za javno upravo mag. Francu Propsu ter ministrici za zdravje dr. Valentini Prevolnik Rupel. Kolegica, imate besedo. Izvolite. Hvala lepa, podpredsednica, za besedo. Spoštovana ministra, spoštovana ministrica, kolegice in kolegi! Stavka zdravniškega sindikata Fides traja že tri mesece. Jasno je tudi, da le-ta povzroča nedostopnost do zdravstvenih storitev tudi pri ljudeh, pri pri katerih sicer ni ogroženo življenje, ampak ima absolutno velik vpliv na njihovo življenje. Zakaj to navajam? Takšen primer so starejši vozniki in tudi tisti vozniki, ki morajo opraviti zdravniške preglede za obnovo vozniških dovoljenj. Eno skupino ste že rešili, to se pravi invalide, pri katerih se zdaj redno opravljajo zdravniški pregledi, ampak ostala je pa skupina teh starejših nad 70 let oziroma nad 80 let, ki morajo tudi podaljšati vozniško dovoljenje. Četudi je ta postopek, bom rekla, utečen in enostaven, pa obstaja v času stavke kar nekaj težav oziroma je za starejše ljudi to pravi izziv. [težave] povzroča stavka zdravnikov, na drugi strani pa [nastanejo] potem, ko je treba podaljšati vozniško dovoljenje na upravnih enotah. To seveda povzroča starejšim ljudem dodaten stres in negotovost. In zakaj to navajam? Zadnje mesece se dogaja, da kartoteke iz ambulant družinske medicine prihajajo z zamudo k zdravnikom specialistom medicine dela in športa. Ko pa te kartoteke končno le pridejo in starejši seveda dobijo potrdilo o opravljenem zdravniškem pregledu, grejo z veseljem na upravne enote. In kje se zadeva Upravne enote ob sredah stavkajo, seveda, da se razumemo, stavka je povsem legitimna, ampak na koncu koncev se jim to pridobivanje vozniških dovoljenj še podaljšuje. Naj še ob tem izpostavim, da je vozniško dovoljenje tudi eden izmed uradnih identifikacijskih dokumentov. Zakaj to navajam? Vsekakor je pomembno, kajti samostojnost in kvaliteta življenja starejših je seveda tudi odvisna od njihove mobilnosti, se morajo marsikateri, še posebej tisti na obrobju države, bom tako rekla, nekje na Pohorju, na Smolniku, ne vem kje, kje, voziti do trgovine, pošte, zdravnika, lekarne in je nujno potrebno, da imajo veljavno zdravniško dovoljenje. Zato me, spoštovana ministra, zanima:\_ Kakšni so načrti za to, da se čim prej zaključijo stavkovne aktivnosti javnega sektorja? Ali lahko ljudje sploh pričakujejo, da v času

Predsedujoča, hvala lepa za besedo. Spoštovana poslanka Bojana Muršič! Poslanstvo javnega sektorja je zagotavljanje javnih storitev in njihova dostopnost naloge zaposlenih v javnem sektorju bi morale biti seveda izvajanje teh javnih nalog, zato jih tudi državljani skozi davke v bistvu financiramo. Ta konkretna stavka v upravnih enotah v tem trenutku bi morala biti po mojem mnenju tudi v javnem sektorju sicer skrajno sredstvo, glede na to, kako smo pač tisti, ki smo se odločili, da bomo v javnih službah, na razpolago državljanom. Tudi zaradi tega, ker s to stavko ni oškodovana Vlada kot delodajalec, ampak državljani oziroma tisti, ki plačujejo oziroma rabijo te javne storitve, predvsem pa zato, ker ta stavka konkretno nima razloga v kakršni koli kršitvi tistega, kar je dogovorjeno z zakonom ali v kolektivnih pogodbah, ampak je njen motiv izključno ekonomski razlog. Tukaj je bila prva zahteva, ki jo je sindikat postavil pred Vlado, ki je oblikovala pogajalsko skupino, da je treba vsem javnim uslužbencem, ki jih je 2400 na upravnih enotah, približno 2000 od teh je uradnikov, dvigniti plače za sedem razredov, kar v procentih pomeni 31,56 %. S tem bi se masa plač, ki je zdaj zaenkrat na letni ravni približno 62 milijonov za upravne enote, povečala za približno 20 milijonov. 20 milijonov. Seveda tukaj tako kot z vsemi ostalimi znotraj javnega sektorja vodimo pogajanja, s katerimi želimo odpraviti nesorazmerja in seveda nasloviti tudi tiste anomalije, ki so se skozi čas pojavile ali pa so se v bistvu razvile zaradi tega, ker smo različno različno sprejemali zahteve ali pa se odzivali na njih, ko so bile postavljene s strani uslužbencev v javnem sektorju v takih ali drugačnih oblikah. Kar se tiče konkretnega vprašanja v zvezi s s sprejemom in izdajo vlog oziroma podaljšanjem veljavnosti vozniških dovoljenj ter prometnih dovoljenj, je treba povedati, da je to ena od nujnih nalog, ki so jih dolžne upravne enote tudi v času

je zdaj v tem trenutku pač ta stavka ob sredah, imamo še najmanj tri uradne dneve, v katerih se da opraviti storitve ne zaznavamo, da bi to predstavljalo večji problem. Hkrati je treba seveda povedati tudi to, da konkretno ta stvar nima značaja krajevne pristojnosti in jo lahko opravijo državljani kjer koli na kateri koli upravni enoti. v skladu s tem, kar poskušamo urejati, upam, da bo tudi s strani predstavnikov sindikatov, ki so v tej pogajalski skupini,

s pogajanji, ki tečejo na krovnih pogajanjih in stebrih in upam, da jih bomo s skupnim prizadevanjem čim prej rešili in seveda na tak način tudi

na upravnih enotah. Seveda se s tem tudi strinjam, vendar vi morate vedeti, da si mora nekdo, ki mu poteče vozniško dovoljenje, poiskati nekoga, ki ga bo peljal. Običajno so svojci zaposleni in je tukaj izjemno težko in je bila ta sreda v popoldanskem času najbolj optimalna rešitev. Če se pa takšen starejši voznik pelje sam z vozilom, pa bog ne daj, da ga ustavi policist, pa vemo, kaj se zgodi – gre za odvzem vozila. Mogoče, ker ministrica ni odgovorila, kaj bo naredila pri družinskih zdravnikih, ki dejansko kartoteke izjemno pozno pošiljajo pošiljajo specialistom medicine dela in športa, mogoče tukaj kakšna rešitev, da bo to bolj pospešeno, kajti ljudje zaprosijo za kartoteko, da jo pošljejo temu specialistu, pa vendar traja skoraj teden dni, skoraj deset dni, preden te kartoteke priromajo do zdravnikov, predvsem je pa pomembno

Najlepša hvala za besedo. Najlepša hvala za vprašanje. Tudi jaz bi dodala, kar je povedal že minister, da pogajanja še vedno zelo intenzivno potekajo, tudi s sindikatom Fides, kjer stavka traja že od 15. januarja dalje. dalje. Ministrstvo za zdravje v celotnem času stavke v središče postavlja potrebe pacienta s ciljem zagotoviti kakovostno in neprekinjeno dostopno zdravstveno varstvo za vse državljane in državljanke Republike Slovenije in se skušamo na zdravniško stavko, ki res traja že dolgo, odzvati v najhitrejšem možnem času z najučinkovitejšimi ukrepi, ki so nam na voljo. Tako smo v Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravniški službi sprejeli tudi ukrep za izvajanje zdravniških pregledov za namen podaljšanja vozniških dovoljenj, in sicer je to 9. točka prvega odstavka 1. člena, ki navaja, da mora zdravnik v času stavke izvajati tudi zdravstvene storitve, potrebne za uveljavljanje pravic iz zdravstvenega in drugih socialnih zavarovanj in drugih upravičenj, ki izhajajo iz varovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Iz obrazložitve zakona izhaja, da se navedena točka nanaša tudi na opravljanje zdravstvenih storitev, potrebnih za podaljšanje vozniškega dovoljenja, ki je seveda ustavno varovana pravica posameznika do svobode gibanja, kot izhaja iz 32. člena Ustave Republike Slovenije. Mi si bomo seveda prizadevali še naprej, da bodo državljani deležni vseh storitev, ki se nanašajo na pravico do zdravstvene oskrbe in socialnega varstva, skušamo pač vse ukrepe, ki jih sprejmemo, nekako sorazmerno opredeliti oziroma določiti glede na pravico do stavke, ki jo imajo zdravniki,

Hvala lepa. Ministricam in ministrom se seveda zahvaljujem za podane odgovore. S tem prekinjam 1. točko dnevnega reda, ki jo bomo nadaljevali jutri, 23. aprila 2024, ko bo Državni zbor v okviru glasovanj odločal o predlaganih sklepih. Prekinjam tudi 19. sejo Državnega zbora, ki jo bomo nadaljevali jutri ob 9. uri. Hvala lepa. Hvala